Tere hommikust, head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 16. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Tere hommikust, head kolleegid! Rahanduskomisjon esitab Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine"

Nüüd on niiviisi, et me asume esimese päevakorrapunkti juurde. Esimene päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas riigina mitte elada võlgu?" arutelu.

Siis on Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku ettekanne, kuni 20 minutit, ning küsimused ja vastused, kuni 10 minutit. Siis on akadeemiku, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professori Urmas Varblase ettekanne, kuni 20 minutit. Ja nüüd, head ametikaaslased, tähelepanu: küsimused ja vastused on kuni 20 minutit. Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe küsimuse. Nii et kokku võime esitada, kui me soovime, kuni neli küsimust. Jah, matemaatika pidas paika. Siis on läbirääkimised. Sõnavõttudega võivad esineda kõik Riigikogu liikmed, nii et see on hea uudis meile kõigile. Aga algataja on palunud, et kõigepealt esineksid fraktsioonide esindajad. Nii nagu kodu‑ ja töökorra seadus ette näeb, arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta.Arutelu algataja on palunud ka pikendada tänast istungit, kui see arutelu mingil põhjusel ei peaks lõppema kella 13‑ks. Ärme viskame tänaseid toimetusi homse varna ja teeme selle hääletuse kohe ära. Nii et alustame hääletuse ettevalmistamist.

Head ametikaaslased, panen hääletusele algataja ettepaneku, mille sisu on järgmine: pikendada istungit päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kuna saal on üsna tühjaks jäänud, siis ma tuletan meelde kauaaegse Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnu, et siin kõnepuldis räägitakse kogu Eesti rahvaga.

Kui me räägime riigina mitte võlgu elamisest, siis loomulikult ei hakka me arutama, kas võtta laenu, vaid me arutame, millal ja milleks laenu võtta. Küsimus on muidugi laenuvajaduse kontrollimises ehk selles, kuidas mitte sattuda riigina olukorda, kus me peame hakkama tegema otsuseid võlausaldajate survel. Korras riigirahandus tähendab asjakohaste tugevate argumentidega põhjendatud, seadusel rajaneva ja lepingutega kokku lepitud eelarvepositsiooni kujundamist ning võimekust valitud eelarvepositsiooni hoida. Ma ütlen just nimelt, et eelarvepositsiooni, sest põhjendatud valik võib olla nii ülejäägis kui ka puudujäägis eelarve. Üsna vähe on avalikkuses olnud juttu sellest, et korras riigirahandus tähendab kapitali paremat kättesaadavust ja madalamat hinda riigi kõigi institutsioonide ja isikute jaoks. Viimasel ajal mitte nii sageli, aga siiski antakse valitsusele nõu siin saalis, ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia vahendusel,

Tehakse ettepanekuid, et võetagu laenu ja ehitatagu riik valmis, lahendatagu probleemid, saadagu rikkaks või pandagu majandus käima, ehitatagu valmis neljarealised maanteed Läti piirist Narvani. Teisipidi öeldes: kaugeltki mitte mitte kõigile ei ole kohale jõudnud, et praegune madal laenukoormus on Eesti riigi võimalus, mitte mingisugune pidur. Mittekorras riigirahandus ehk suutmatus hoida eelarvepositsiooni soovitud vahemikus ning puudujäägi, eriti jooksvate püsikulude katmine laenuga toob varem või hiljem kaasa selle, et et agentuurid alandavad riigireitingut ning laenuandjad tõstavad intressimäära, seda riski hinda. Vähe teadvustatakse fakti, et riigi mitte ühegi institutsiooni krediidireiting ei saa olla kõrgem kui riigi enda reiting, millest tuleneb, et tasakaalust ning kontrolli alt väljas riigirahandus tõstab laenuintressikulusid põhimõtteliselt kõigi riigi laenuvõtjate jaoks, tõesti, eranditult kõigi riigi laenuvõtjate jaoks. Seda võiks võib-olla ilmestada ajaloolise tagasivaatega. Juba 500 aastat enne meie aega elas Kreekas arhont ehk nende mõistes minister Solon, kes ütles, et kuri jõuab ka kõige tagumisse tuppa. Isegi need majandusüksused, kes ise laene ei kasuta, on kindlasti mõne teenuse või toote lõpptarbijad, mille hinda on sisse kalkuleeritud laenuintressikulud. Mittekorras riigirahandus võtab igal juhul lõivu meie kõigi rahakottidest ja seda päris kindla peale. Kuidas need mõjud riiki jõuavad, sellest oleme kutsunud lähemalt rääkima Gunnar Oki. Gunnar Okk on Põhjamaade Investeerimispangast ja teab hästi, kuidas kujuneb laenu kaasamise võime ning intress. Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik räägib lähemalt sellest, et võlakoormuse kasv käib kaasas kriisidega, kuid võlast väljakasvamine ei pruugi kulgeda sugugi lihtsalt või iseenesest,

Tema tutvustab meile eeskujuks oleva põhjamaise Rootsi avaliku sektori võlapoliitikat, ta võrdleb Eestit ja Rootsit

kriisidest välja roniti ja missuguste meetoditega sarnaseid sügavaid kriise vältida. Arutelu tõotab tulla huvitav. Jääge meiega lõpuni. Põnevamad ja praktilisemad osad tulevad lõpus. Rahanduskomisjon külastas aprillikuus Soome [parlamendi] rahanduskomisjoni. Terekätt ulatades ütles Soome rahanduskomisjoni esimees Markus Lohi: "Ei, teie olukord ei ole sugugi nii hull kui meil siin Soomes." Soome majandus on languses, võlakoormus läheneb 80%‑le SKP‑st. Eelarvedefitsiit kipub samuti üle 3%, üle Maastrichti kriteeriumi ja neidki ähvardab seesama Euroopa Komisjoni ülemäärase võla menetlus, mis ka Eestit ähvardab. Lisaks on Soome maksukoormus Euroopa Liidu üks kõrgeimaid: üle 40% SKP‑st. Kui ta mulle selle tiraadi oli pidanud, siis jäi mul üle ainult nõustuda, sest Eesti võla‑ ja maksukoormus on praegu veel tõesti madalad. Me saame arutada, kuidas vähemasti seda konkurentsieelist hoida. Nii Rootsi kui ka Soome kogemused õpetavad meile, et mida varem laialt laenuteelt tagasi pöörata, seda väiksemate kahjudega ja vähema valuga korras riigirahanduse juurde tagasipöördumine ühiskonna jaoks kulgeb. Nüüd lähen ma oma ettekande sisulise osa juurde ja keskendun kulude kontrolli alla saamisele.

sellel pole kulude üle kontrolli ja sellel pole ka raha. Isegi põhikooliõpilased jäävad selle koha peal mõtlema. Üldjoontes on eelarvepositsiooni kontrolli alla saamiseks kaks võimalust: suurendada tulusid või vähendada kulusid. Riigil on veel kolmas võimalus: kasvatada majandust. Riigi tulud tulevad suuremas osas majanduse, nii institutsioonide, ettevõtete kui ka eraisikute majandustegevuse maksustamisest. Rahandusministrina kuulsin ma tihti, et milleks muretseda, meil on inflatsioon, mis täidab eelarvet palju paremini kui majanduskasv. Samuti öeldi mulle tihti, et kasvatame majandust, kasvatame torti: kui suurem tort kaheksaks lõigata, on iga tükk suurem. See on muidugi tõsi,

et Eestis on väga paljud kulud indekseeritud. See tähendab, et kui majandus kasvab, kui riigi tulud kasvavad, siis indeksite tõttu kasvavad kulud samamoodi ja mõned kulud kasvavad isegi

et isegi kui tort kasvab, siis kasvavad ka kulud ja edasiantavad tulud. Mitmed kulud on seotud tarbijahinnaindeksiga, mis tähendab, et kulud kasvavad koos inflatsiooniga.

Veelgi enam, näiteks sidumine SKP‑ga. Me oleme sidunud näiteks 1%‑ga SKP‑st teadus‑ ja arenduskulud. Kui majanduskasv on 1%

kogutud maksudest, juba puhtmatemaatiliselt põhjustab kulusurve või defitsiidi, kui küllalt suur osa on indekseeritud SKP kaudu. Niimoodi olemegi matemaatilis-loogiliselt jõudnud olukorda, kus palkade, pensionide ja toetuste kasv on toetanud inflatsiooni ja samal ajal surunud eelarvet defitsiiti. Matemaatiliselt on ka selge, et indekseerimise tõttu kasvanud kulusid ei saa kontrollida ministeeriumide majanduskulude või preemiate kärpimisega miljonite eurode kaupa. Need suurusjärgud on erinevad. Indeksid protsendina SKP‑st võivad tõsta kulusid väga palju kiiremini, kui on

sotsiaalkaitseministriga, kes ütles, et ta võiks kuus korda ministeeriumi ametnikud ära koondada, aga sotsiaalkulusid see ikkagi väga palju ei mõjutaks.

ei saa eelarvet tasakaalu pikas perspektiivis teisiti, kui me peame kärpima indekseid, siduma riigi käed lahti, et järjekordses keerulises järjekordses keerulises olukorras, praegu siis keerulises julgeolekuolukorras oleks võimalik tegutseda vastavalt muutunud oludele, mitte headel aegadel heas usus kasutusele võetud indeksitele. Me vajame reageerimisruumi.Iga kriis on erinev. Ajaloost on ka teada, et pea iga kriis tõstab võlakoormust, aga sellest kõneleb juba järgmine kõneleja. Eesti eelarvepraktikat vaadates võib tõesti öelda, et iga kriis tõstab püsikulusid.Nende

toon veel välja, et arvestuslikud kulud on sellised kulud, mille suurus tuleneb seadusest, näiteks pension ja vanemahüvitis, aga ka Riigikogu liikme töötasu.

Kui me kogume maksudeks, ütleme, 13,5 miljardit, alla 14 miljardi, siis edasiantavad kulud on 7,5 miljardit: füüsilise isiku tulumaks kohalikele omavalitsustele, sotsiaalmaks sotsiaalkindlustusfondile, töötuskindlustusmakse töötukassale, kogumispensionimakse, maamaks kohalikele omavalitsustele, hasartmängumaks, keskkonnatasu ning mitmed trahvid ja lõivud. Kui me kogusime ministeeriumidest andmeid, missugused kulud on indekseeritud või edasiantavad, siis raporteeriti: KRAPS ehk kõrgemate riigiametnike palgad, selle aasta eelarves 60 miljonit; teadus‑ ja arendusraha – 1% SKP‑st;

suurusjärgus 1% SKP‑st. Siis on kindlad kinnisvarakulud, umbes 180 miljonit, lisaks on 100 miljoni ulatuses indekseeritud lepinguid, mis on indekseeritud kütusekulude ja palkadega. Sotsiaalkulud on indekseeritud nii, et arvestuslike kulude kasv aastatel 2024–2027 ületab igal aastal nominaalse SKP kasvu. Pensioniindeksist sõltuvad näiteks riiklik pension – 2,9 miljardit, töövõimetoetus – 490 miljonit, eraldis Tervisekassale mittetöötavate pensionäride eest – 290 miljonit, eripensionid – 70 miljonit, üksi elava pensionäri toetus – 18 miljonit, tööõnnetuste kahjuhüvitised – 7,5 miljonit. Keskmise palgaga on seotud ravikindlustusmakse – 1,9 miljardit, kogumispension – 460 miljonit, vanemahüvitis – 395 miljonit. Ma loetlen ka sellel aastal indekseeritud summad. 175 miljonit, me oleme kuulnud, suudetakse kokku hoida, aga need juba fikseeritud tükid on väga palju suuremad.

See heli tähendas, et ma pean hakkama oma sõnavõttu kokku võtma. Peale indeksite mõjuvõimu vähendamise on kulude ohjeldamiseks veel mitmeid tehnilisi võimalusi. Aivar Sõerd räägib tegevuspõhise eelarve vähesest läbipaistvusest. Ka seda saab muuta palju läbipaistvamaks, paremini kõnelevaks. Läbipaistvam eelarve distsiplineerib.

raha ja laiemalt vahendite puudus on majandust ning konkurentsivõimet käivitav jõud. Eesti riigirahanduses korra majja saamine on tehtav ja kohe tegutsema hakates on see lihtsam ja kergem. See on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! See on kiiduväärt, kui noored lähevad Tartu Ülikooli majandusteaduskonda, aga mõned lähevad ka TalTechi majandusteaduskonda. Läheme küsimuste juurde. Irja Lutsar, palun! Austatud juhataja! Hea ettekandja, aitäh põhjaliku ülevaate eest! Mul ei ole kahtlust, et Eesti majandus ja rahandus on kriisis. Tänases lehes ütleb Viljar Arakas, et valitsus võiks [moodustada] teadusnõukoja, samamoodi nagu seda tehti koroonaviiruse pandeemia ajal. Ma ei ole siin muidugi kõige õigem hindaja, aga mulle tundub, et sellest oli kasu. Eksperdid, esiteks, ei pea muretsema selle pärast, kas neid tagasi valitakse. Nende tagasivalimine sõltub millestki muust.

Tegelikult ju majandusprognoose koostatakse. Me riigina jälgime enim Rahandusministeeriumi majandusprognoosi, Eesti Panga majandusprognoosi ja Euroopa Komisjoni majandusprognoosi ning ka kõikide pankade ülevaateid, mis sisaldavad

eelarve ise on mõnevõrra suurem. Aga enamasti on need Euroopa Liidu toetused selles mõttes piirmääraga, et neid tuleb kasutada [nii], et nad eelarve positsiooni

edasiantavad tulud ja kasvavad kulud suured. Sellel aastal ma ei imestaks, kui see läheneks 100%‑le. Igor Taro, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja, suur tänu selle ülevaatliku ettekande eest! ei ole kõik kulud alati saatanast. Nagu mainisite, riigirahanduse kordategemisel on kaks lähenemist, mis ei pruugi teineteist välistada: üks on kuludega tegelemine ja teine on tuludega tegelemine. Sellest tuludega tegelemise poolest: mis võiksid olla need kulud, mida on siiski võib-olla hädavajalik Eestis ka tõsta, selleks et tulud kasvaksid? Võib-olla avaksite

siiski maailma parima maksusüsteemiga riik. Maksud on ühetaolised, lihtsad,

Mõned investeeringud innovatsiooni võivad minna ka viltu. Aga teadus‑ ja arendustegevus ja innovatsioon on kindlasti need võtmed, kuidas me saame majandust kasvatada. Lisaks veel konkurentsikeskkond, maksude tase ja maksude kogumise viis. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud ettekandja! Ma jätkan eelmise küsimuse lainel. Tegelikult on riigikassa tühi sellepärast, et majandus ei kasva ja ei taha kuidagi kasvama hakata ning teil ei ole ka selleks ideid. Just nimetasite teadus‑ ja arendustegevust, aga tegelikult võib sinna raha ka nii panna, et mitte midagi tagasi ei tule. Helkivate ööpilvede uurimine jätkub ja kogu lugu. Kusagilt ei ole näha, et Eesti põllumajandusteadus areneks ja tooks

Energia hind oli eelmisel aastal keskmine, alla 10 sendi kilovati mis oli Euroopas tagantpoolt viimases kolmandikus. Vaatamata nendele suurtele hüpetele, mis vahepeal olid – hiljem on välja tulnud, et see oli Venemaa turumanipulatsioon ja ja muidugi ka sõja alguse šokk –, oli eelmisel aastal Eestis energia siiski juba Euroopa odavamate hulgas. Aga ma saan aru, et sa viitad eelkõige sellele,

absoluutses tipus negatiivses mõttes. Aga kui ma vaatan euroala tervikuna, siis näen, et võlg ei kasva, püsib 90% tasemel SKP‑st. Eriti torkavad silma Kreeka, Hispaania, Portugal, Küpros ja Iirimaa näiteks, kus võlg väheneb. Selline trend on. Need olid varasemalt probleemsed riigid. Kuidas see on neil ikkagi õnnestunud ja mis järeldusi sellest trendist teha?

minu arvates nende riikidega, mis olid ESM‑i ja IMF‑i järelevalve all eelmise suurema võlakriisi ajal 2010, 2011, 2012. Ma olen Kreeka sõprusrühma esimees ja käisin aasta tagasi

Maastrichti nõudest väljas. Meil likviidsuskriisi veel ei ole, sest võlakoormus on madal. Seetõttu ongi meie jaoks praegu käes hetk, kui me peame ise suruma oma püsikulud vähemalt Maastrichti kriteeriumidesse, pigem isegi madalamale, nii nagu me varem oleme ise oma eelarve nii-öelda baasseadusega ette näinud. Kreeklased

Aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Mina räägin teile täna rahvusvahelistest finantsinstitutsioonidest, nende toimimise põhimõtetest, paari sõnaga lähemalt Põhjamaade Investeerimispangast, kus ka Eesti on väga tugev liige, ja krediidireitingutest, nende tähtsusest ja nende toimimisest. Kõige lõpuks üritan vastata ka sellele küsimusele, mis on seatud tänase päeva teemaks.Aga kõigepealt rahvusvahelistest finantsinstitutsioonidest, neid kutsutakse ka multilateraalseteks või riikideülesteks finantsinstitutsioonideks. Need on sellised asutused, mis on asutatud rohkem kui ühe riigi poolt ja mis tegutsevad rahvusvahelise õiguse alusel. See tähendab, et ühegi konkreetse riigi seadusandlus nende tegevust konkreetselt ei määra. Selle asutuse omanikud on tavaliselt riikide valitsused otse, kuid mõnel juhul võivad omanikeks olla ka teised rahvusvahelised institutsioonid või muud organisatsioonid.Siin on välja toodud võib-olla enam tuntud rahvusvaheliste institutsioonide logod. Paljud neist te tunnete ära, aga tegelikult on see üks selline huvitav maailm, millest eriti palju ei teata

Seda paljud ei tea. Eesti on osaline kokku kümnes rahvusvahelises finantsinstitutsioonis. Selles keskmises tulbas on ära toodud, mis aastast alates on Eesti valitsus olnud nende organisatsioonide liige,

hääleõigus nende organisatsioonide juhatuses, mis tähendab õigust teha otsuseid ja nende tehtud otsuste kaalu. See osalus saadakse selliselt, et võetakse kõikide selles rahvusvahelises finantsinstitutsioonis osalevate riikide SKP SKP ehk sisemajanduse koguprodukt ja vaadatakse, kui suur on iga konkreetse riigi suhe sellesse kogusuurusesse.

nõukogus võrdselt kõigi kaheksa osaleja vahel, mis tähendab seda, et Eestil on kõige suurem hääleõigus Põhjamaade Investeerimispangas, 12,5% ehk

Kõige tähtsam funktsioon on aga lünkade täitmine suurte ja pikaajaliste investeeringute rahastamisel olukorras, kus finantsturud eraldi või riigid ehk avalik sektor kas ei suuda või ei taha seda teha. Lisafunktsiooniks on aidata ennetada finantskriiside eskaleerumist ja kui need kriisid on [tekkinud], siis rahaliselt leevendada raskeid olukordi, olles viimase instantsi laenuandja, kui turule pääs on blokeeritud ja investeeringuid enam rahastada ei suudeta. Mille poolest nad erinevad tavalistest rahastajatest ehk tavalistest pankadest? Rahvusvahelised finantsinstitutsioonid on alati asutatud mingi väga konkreetse probleemi lahendamiseks ja tegutsevad kindla eesmärgi nimel. Neile on omanikriigid seadnud konkreetselt sõnastatud missiooni ja tegevusmandaadi, aga see tegevusmandaat võib aastate jooksul muutuda. Neil puudub surve oma rahalise kasumi maksimeerimiseks. See on suur eelis võrreldes kommertsrahastajatega. Reeglina on [nende antavad] laenud pikaajalisemad kui kommertspankadel ja ja rahastatud investeeringute tegelikke tulemusi ka mõõdetakse, samuti mõõdetakse saadud lisandväärtust. Nende staatus võimaldab liikmesriikides rahastada investeeringuid parematel tingimustel ja odavamalt, kui need riigid seda ise teeksid, juhul kui nende riikide reiting on on madalam kui konkreetsel rahvusvahelisel finantsinstitutsioonil. Väga tähtis funktsioon on ka teistele rahastajatele kindlustunde juurdeandmine. See tähendab, et teiste rahastajate jaoks vähendatakse riske, kuna on teada,

kas mõõdetakse investeeringute tegelikke tulemusi. Põhjamaade Investeerimispank on viie Põhjamaa ja kolme Baltimaa ühine rahvusvaheline finantsinstitutsioon. Meie visiooniks on edukas ja jätkusuutlik Põhja‑ ja Baltimaade piirkond. Me rahastame oma mandaadi ja missiooni järgi projekte, mis tõstavad majanduse tootlikkust meie omanikriikides ja parandavad keskkonda. Meie peamine toode on era‑ ja avaliku sektori klientidele antav pikaajaline investeerimislaen. Tähtis on ka see, et me saame reeglina

Me anname laene nii meie liikmesriikides kui ka väljaspool. Projektide rahastamiseks vajalikud vahendid laename rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. See tähendab, et me oma tegevuses ei kasuta nii-öelda maksumaksjate raha ehk omanikmaade vahendeid. Meie võlakirjadel on kõrgeim võimalik krediidireiting. Me oleme kasumit teeniv ja taotlev [institutsioon], kuid me kunagi ei maksimeeri oma tulemust, nii nagu teevad seda kommertsrahastajad. Meie eripära on see, et me oleme ainuke rahvusvaheline finantsinstitutsioon maailmas, kes maksab oma omanikele ka dividende. Alates panga asutamisest 1976. aastal on kõik omanikud kokku teinud rahalisi sissemakseid üle 300 miljoni

laene. Kõrge krediidireiting on meie pangal katkematult juba alates 1980. aastast. Meie põhikapital on 8,3 miljardit eurot ja see jaguneb proportsionaalselt liikmesriikide sisemajanduse koguproduktiga. Selle slaidi paremal pool te ka näete, kuidas see on riikide vahel jagunenud. Eesti ja Island on kõige väiksemad omanikud meie pangas, järgnevad Läti, Leedu, Soome. Kõige suurem omanik on Rootsi. Norra ja Taani on enam-vähem võrdsed. Nagu te näete, kõikidel nendel riikidel on ka erinevad krediidireitingud. Kõige kõrgem reiting on Norral, Rootsil ja Taanil. Meie laenuportfell on üle 20 miljardi euro. Eesti osa meie laenuportfellis on ligikaudu 5%. Nagu te näete, see ületab üle viie korra [Eesti] tegelikku osalust panga kapitalis. Koguvara on ligi 40 miljardit eurot. Eestis oleme tegutsenud 1994. aastast ja 2005. aastast on Eesti meie panga täisliige. Me oleme rahastanud kokku üle 190 laenuprojekti ligi 2 miljardi euro ulatuses ja maksnud Eesti valitsusele tänase päeva seisuga 5,5 miljoni euro ulatuses dividendidena tagasi. Nüüd paar sõna krediidireitingust. Miks on krediidireiting tähtis? Krediidireiting on komplekshinnang ja sellega hinnatakse investeeringute riski ja riikide või organisatsioonide krediidivõimelisust. On välja töötatud metoodika, kuidas seda tehakse. See põhineb finantssuhtarvude analüüsil, tulevikuprognoosil ja võrdlusel teiste sarnaste ärisektorite või riikidega. Aga iga laenuandja või võlakirjainvestori jaoks on reiting väga tähtis usaldusväärsuse mõõt, mis hindab tõenäosust, et tema laenatud või investeeritud raha saab koos kokkulepitud tuluga ka tagasi makstud. Lisaks on kõikidel pankadel oma sisemised riskireitingud ja hindamismetoodika, mis määravad selle, kuidas riske hinnatakse ja kuidas laene struktureeritakse, see tähendab, mis tingimustel laene antakse. Iga konkreetset laenu andes ja hinnastades arvestavad laenuandjad nii asukohamaa krediidireitingut kui ka laenuvõtja usaldusväärsust, loomulikult ka konkreetse projekti riske ja turu olukorda. Aga nagu siin täna juba mainiti, reeglina ei saa ühegi laenusaaja või investeerimisprojekti riskireiting olla kõrgem kui selle asukohamaa rahvusvaheline riigireiting.

B‑kategooriasse vähem turvalised, isegi spekulatiivsed, ja C‑s on juba täielikud riskireitingud. Eestile on maailma kolm kõige suuremat reitinguagentuuri andnud kõrge reitingu. reitingu. Kõige kõrgema on andnud Standard & Poor's, kuid nagu te näete, on seal kahjuks taga negatiivne väljavaade. Reitingute andmisel on Eesti puhul arvestatud institutsioonide ülesehitust, prognoositavat majanduspoliitikat ja selle poliitika tulemusi, juurdepääsu Euroopa Keskpanga viimase instantsi laenuandjale, valitsemissektori võla ja võlateeninduse mõõdikute taset, sissetulekut võrreldes teiste sarnaste riikidega, haavatavust kõikvõimalike šokkide ja riskide suhtes, rahastamisvajadusi, Eesti puhul eriti kaitse‑ ja sotsiaalkulutusi, ja arvestatakse ka Eesti ebasoodsat demograafilist dünaamikat ning sealt tulenevaid struktuurseid probleeme. Siin on väga palju kordi räägitud, et Eestil on väga madal võlatase ja me võime kõvasti laenu juurde võtta. Põhimõtteliselt on see õige. Aga nagu te näete, valitsemissektori võla ja võlateeninduse mõõdikute tase on vaid üks komponent, mida rahvusvahelised reitinguagentuurid arvestavad. Standard & Poor's on andnud negatiivse väljavaate ja see peegeldab nende seisukohta, et pikaleveninud või vähe etteaimatavad konfliktid Venemaa ja Ukraina vahel võivad tekitada Eesti majandusele suuremaid majanduslikke kulutusi, kui seni on arvatud, ja seoses sellega võivad need rahapoliitilised mõõdikud halveneda. Kui niisugune asi juhtub, siis loomulikult võidakse ka reitingut alandada. Aga nüüd küsimus: kuidas riigina [mitte] elada võlgu? Kui ma vaatan selle küsimuse sõnastust, siis minu jaoks peegeldub siin kuidagi selline negatiivne suhtumine, nagu võlg peaks kindlasti väga halb asi olema. See ei pruugi alati niimoodi olla. Kõigepealt peaksime vaatama pankade rolli finantseerijana ja siis tuleb vahet teha kahe erineva laenuvõtmise vahel. Üks on korporatiivsektori laenamine ja teine on riigipoolne laenamine. Korporatiivsektori puhul on laenamise eesmärk ju selgelt äriline ehk lõppkokkuvõttes tahetakse kasumit teenida ja et kasumit teenida, selleks optimaalselt võõrvahendeid kaasata, kuna ootus omakapitali tootlusele on intressikuludest kõrgem. Lõppkokkuvõttes ollakse positiivse poole peal. Riigid laenavad kas investeeringuteks või ajutiseks riigieelarve toetuseks, kuid tegelikult on ka riigi laenamisel oluline põhimõte see [laen] tagasi teenida. See tähendab, et mitte otseselt rahalist kasumit teenides, vaid tehtud investeeringutest tulenevalt majanduslikku väärtust luues. Ma võtan oma ettekande kokku järgnevalt.

Halbadel aegadel võivad kommertsrahastajad väga lihtsalt ära kukkuda. Rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, kus Eesti on osaline ja omanik, seda kindlasti ei tee. Laenuandja või võlasektori jaoks on reiting kõikide teiste näitajate kõrval eelkõige kõige tähtsam usaldusväärsuse mõõt. Laenamisel on mõtet, kui raha suudetakse mõistlikult kasutada. See tähendab eelkõige seda, et kui võetakse pikaajalisi kohustusi, pikaajalisi laene, siis nendega ei kaeta lühiajalisi jooksvaid väljaminekuid, nii et kulutus tehakse ära, aga pole päris kindel, kuidas see tagasi teenida, selleks et seda võlga teenindada. Loomulikult on esmatähtsad eelkõige kõrge lisandväärtusega teadmistemahukad tooted ja teenused, innovatsiooni ning hariduse [rahastamine]. Aga ära ei tohiks unustada ka taristuinvesteeringuid energeetikasse ja transporti.

Põhjamaade Investeerimispanga ülesandeid ja seda regiooni! Tahtsin küsida ühe sellise meetme kohta, mis on ikka ja jälle olnud meil kõne all seoses küsimusega, kuidas riigina mitte elada võlgu, kuidas võlakoormust vähendada.

me peame vaatama olukorda kõikide meie omanikmaade suhtes võrdselt. Nii et kahjuks ma ei saa selle väga konkreetse küsimuse kohta kommentaari anda, sest selles puldis praegu esindan ma ikkagi oma tööandjat. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tulenevalt teie eelmisest vastusest, et te ei anna sisepoliitilist nõu, ma siiski küsin, teie viimase parafraasi mõttest, et me oleme rikkad sellepärast, et meil on head taristud ja teed, nagu John Fitzgerald Kennedy natuke teisel kujul ütles, eks ole. Kas see tähendab seda, et kuna Eestis on probleeme ka teedeehituse ja taristuga, siis see nagu annaks meile õiguse võtta suuremat laenu, isegi praeguses majanduslikus olukorras? No see parafraas või väljaütlemine oli eelkõige vihje sellele, et silmas tuleb pidada pikaajalisi investeeringuid, et pikaajalised investeeringud lõpuks ikkagi toovad ka rikkuse majja. Kui palju ja missuguses järjekorras ja kui kiiresti neid investeeringuid teha? Ilmselge on see, et kui vajadus on suur, siis ei ole võimalik teha kõiki asju korraga. Paratamatult tuleb ka investeerimisplaanid panna tähtsuse järjekorda. See tähtsus ei ole universaalne, see sõltub väga mitmest konkreetsest aspektist. See on ka teie otsustada, mis on need hetkeprioriteedid. Aga põhimõtteliselt pikaajalised investeeringud riigi poole pealt vaadatuna toovad sellele riigile

Ma küsingi: kui palju Põhjamaade Investeerimispank on otsustanud investeerida teadus‑ ja arendusprojektidesse? Ja kui on, siis milliste valdkondade projektidesse? Aitäh,

Kuid teadusinnovatsiooniga on muidugi see asi, et meie pangana vaatame ka riske. Me ei finantseeri näiteksstart-up'e ja pisikesi riskiprojekte.

Meie mastaabid on palju väiksemad kui suurtel pankadel. Aga me tegeleme sellega ja me oleme ka aastate jooksul selle

ma enne ütlesin: kõik otsused tehakse panga nõukogus. Ka kõik laenuprojektid läbivad panga nõukogu, kus on kaheksa maa esindajad. Eestist on panga nõukogus kaks liiget. Need otsused lähtudes loomulikult panga huvidest, aga arvestades ka eri riikide poliitilisi eelistusi ja prioriteete. Madis Kallas, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tegelikult eelmisest küsimusest ajendatuna, küll teise valdkonna kohta: kuidas Põhjamaade Investeerimispank vaatab riigisiseselt

selleks laenu võtma. Jaa, ikka mängib. Kuid niisuguste projektide puhul me eelkõige eeldame, et riik või omavalitsus, kes taotleb laenu, selleks et neid probleeme lahendada, on ka ise seda meelt, sest meie ei võta konkreetset seisukohta ühegi riigi suhtes, et mis on parem ja mis on halvem. Aga meie kliendid on väga mitmed linnad, väga mitmed omavalitsused terves Põhja‑ ja Baltimaade regioonis. Näiteks on Tallinna linn meie klient, Tartu linn on meie klient.

ja parandavad üldist olukorda. Aga me ei võta lõplikku seisukohta selles suhtes. Seda peab ikkagi tegema see omavalitsus, linn või selle riigi valitsus, öeldes, et jah, see on meile tähtis, sinna me tahame

Minu küsimuse teine pool on küll natuke alatu, aga ma pöörduksin tagasi teie ühe vana töö juurde

Investeering kõrgharidusse on loomulikult hea investeering. Meie kui panga poole pealt vaadatuna on küsimus selles, kes on see investeerija mis on see konkreetne projekt. Meie saame anda laenu väga konkreetsetele projektidele, millel on mingi väga konkreetne eesmärk. Näiteks, me toetame ülikoolide kinnisvara arendamist, ülikoolide laboratooriumide arendamist. Me oleme näiteks Tartu Ülikoolile Tehnikaülikoolile nõus laenu andma. Ma arvan, et suuremad Põhjamaade ülikoolid on kõik meie kliendid. Aga see peab olema väga konkreetne projekt.Mis

ja kahe nädala pärast oli Eesti riigil 750 miljonit lisaraha. See on just see, mida ma oma ettekandes ka ütlesin, et nii headel kui ka halbadel aegadel. Meie oleme oma omanikriikide tööriist. Ka kõik teie olete meie panga omanikud. Kasutage meid. Hea ettekandja, suur tänu teile ettekande eest, vastuste eest ja selle positiivse viimase noodi eest! Ma vaatasin, et inimeste näod läksid naerule. Aitäh teile! Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku. Palun!

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Head kuulajad ekraanide vahendusel!

riigivõlg tervikuna liiga suureks ei kasvaks ja meie üle jõu elamine liiga kaua ei kestaks. See on kindlasti tõsine küsimus, mis ei lahene kiiresti, aga me peame selle nimel pingutama.

Ühe poole pealt on põhjus võib-olla see, et nad laenasid selgelt finantskriisi leevendamiseks. Nad paigutasid selle raha pankadesse, sisuliselt riigistasid pangad

aga me peame aru saama, et mida kõrgem on meie võlakoormus, seda raskemaks võib täiendava laenu võtmine kriisiolukorras muutuda. Olukord pole õnneks enam päris see, mis oli finantskriisi ajal, kui me ei olnud veel euroalas. Aga sellegipoolest tasub meeles pidada, et 2009. aasta eelarvekärpeid tuli teha muu hulgas sellepärast, et meie laenuvõimekus tollel hetkel ei olnud nii hea, et me oleks võinud ükskõik millist eelarvepoliitikat ajada.

ettekandja ei saanud oma ametipositsioonist tulenevalt sellele küsimusele vastata, aga Eesti Panga peale me ju alati loodame sellistes küsimustes, et saada head nõu. Millise mõjuga ikkagi oleks olnud selline meede nagu kommertspankade erakorraline lisamaksustamine meie investeerimis‑ ja majanduskeskkonnale pikas plaanis?

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud Eesti Panga asepresident! Semantiliselt on hästi erinev, kas me räägime valusatest otsustest või vajalikest otsustest. Tänane valitsus on otsustanud, et negatiivse lisaeelarvega tõenäoliselt vähendatakse ka teadus‑ ja arendusrahastust, sest SKP on vähenenud ja nii me jääksime 1% piiresse. Viimased andmed, mida mina tean, on see, et ettevõtjad

teha. Ma ise pakun, et kui valitsusel on ees väga keeruline [valik], kust kohast kokku hoida või kust tulusid juurde leida,

Maris Lauri, palun! Aitäh! Tänan meelde tuletamast seda, mida me üheksakümnendate alguses kõvasti arutasime: mis on laenuga seotud riskid ja mis on võlaga seotud riskid. Mulle tundub, et ühiskonnas on ära unustatud, et laen ei ole maksutulu, et see tuleb ka tagasi maksta.Aga minu küsimus puudutab seda viimast teemat ehk eelarvereegleid. Eestile on varem korduvalt soovitatud, et eelarvereeglites võiks olla kulupiirang. Mida arvata sellisest kulupiirangust kas tervikuna või teatud elementidena, mis näiteks rakenduks

Aga ma tunnistan ausalt, et seda on ühelt poolt hästi raske mõõta ja veel raskem on sellest aru saada, kui me tahame seda avalikult kommunikeerida.

Andre Hanimägi, palun! Hea aseesimees! Hea asepresident! Võlg on väga huvitav teema. Kodulaenu puhul saavad inimesed väga hästi aru, et laen ja intressid tuleb tagasi maksta, aga riigivõla puhul on see asi kuidagi hoomamatu. Alati

Mis te vastaksite sellele küsimusele, et mis siis? Äkki te oskate ka öelda, mis olid pikaajalised mõjud Kreekale selle olukorra tõttu, kus nad olid? Aitäh! Ma Ma ise küll ei sattunud Kreekasse tollel ajal, aga ma tean inimesi, kes sattusid, ja ei olnud väga meeldiv

Tõsi on see, et nad on viimastel aastatel väga oluliselt oma majandust reforminud. Nende majanduskasv on taas raja peale saanud ja see on aidanud neil ka investorite usaldust mõnevõrra taastada. Aga kui me vaatame, kus nende võlg jätkuvalt on, kus nende riigireiting jätkuvalt on,

Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Auditoorium seal internetiavarustes! Mul on väga hea meel, et ma saan ka panustada sellesse arutelusse, mis, ma arvan, on Eesti riigi tuleviku seisukohast hästi oluline.

Päris alustuseks näitan ühte pilti, mida on lihtne vaadata. Selle pildi peal on kaks riiki, Eesti ja Rootsi, ja avaliku sektori võlg.

aasta, Te näete, kuidas Rootsi võlg on vähenenud ja kuidas see üle majandustsükli kasvab ja langeb, kasvab ja langeb. See on see, millest Ülo siin enne rääkis: [toimub võla] tasakaalustamine üle majandustsükli. Siis on selle pildi peal ka Taani, see on sinine joon, täpselt sama pilt, peaaegu üks ühele samasugune nagu Rootsil. Ja siis on Eesti.

Nii et umbes nelja aasta pärast ei saa enam rääkida, et meil on Rootsist madalam avaliku sektori võlg. See on juba peaaegu otsustatud. Järgmine pilt on eriti huvitav. Ma ei teadnud ise ka, et see asi ikka nii hull on. Selle pildi peal on kümme aastat riigieelarve positsiooni, ühesõnaga, kas riigieelarve on ülejäägis või puudujäägis. Null on keskel, näete, seal vasakul skaalal, sealt allpool on riigieelarve puudujäägis, ülevalpool on ülejäägis. Ülemine, punane riik on Taani. Te näete, et Taanil on olnud peaaegu kogu aeg ülejäägiga eelarve. Järgmine riik, see pruun, on Rootsi. Ka Rootsil on olnud enamus aastaid ülejäägis ja siis, kui on kriis, on ta olnud miinuses. Ja siis on sinine riik, Eesti. Alates 2016. aastast ei ole me ühelgi aastal suutnud eelarvet nulli ajada. See pilt ütleb rohkem kui palju juttu. Siin ei olegi vaja väga palju lisada. Jutud sellest, et me teeme mingisugust üle tsükli tasakaalustamist, selle pildi peal ei avaldu lihtsalt mitte kuskilt otsast.

Siis läks lahti, siis hakati ründama Rootsi krooni ja oli vaja Rootsi krooni kaitsta. Tekkis hetk, kui Rootsi riigi intressimäär oli 500%.

kahe aastaga 20% pealt 75% peale ja seejärel hakkas uuesti alla tulema. Vaat see oli see trauma, mida oli Rootsil vaja, et edasi minna. Minu küsimus on, kas meil on vaja sellist traumat.

Konsensus oli väga lihtne. Konsensus oli see, et üle majandustsükli peab olema ülejääk 0,3% – seda ütleb Thedéen seal videos – ja avaliku

ja avastasin selliseid asju, mis on täitsa uskumatud. Näiteks, kui teil on haigus kallal ja teile tuleb töötasu kompenseerida, siis seda ei kompenseerita sugugi lõpmatult, vaid seal on ülempiir kõigile, mitte sõltuvalt sinu palgast, vaid on füüsiline ülempiir, [umbes] 3000 eurot kuus, vahet

Ta ütles, et Rootsi parteid võitlevad selle nimel, kes on eelarve mõttes vastutustundlikum. Ja rahvas saab sellest aru. See tähendab, et rahvaga on räägitud,

See on tõsi, aga see on pooltõde. Ma pärast näitan, kui palju peab majandus kasvama, et võlakoormusega hakkama saada, ja siis te ise otsustate, kas see on realistlik.Läheme edasi. Siin on nüüd valitsussektori võlg ja reservid. Meil on kogu aeg olemas ka reservid: stabiliseerimisreserv ja likviidsusreserv. Kuni aastani 2019 oli [Eesti jaoks tinglikult] üks maailm ja pärast seda on teine maailm.

Kui me midagi ette võtame, siis on seda trajektoori võimalik loomulikult muuta. Pange see pilt nüüd kokku selle Rootsi ja Taani pildiga ja siis te näete, mis aastal lõikumine toimub. Ei ole üldse Järgnevalt tuleb see pilt, mis minu arust on väga oluline Riigikogu liikmetele ja valitsuse liikmetele. Siin me näeme seda, mis päriselt juhtuma hakkab. Siin peal on võla tagasimakse kohustused. Mida see tähendab? Aastal 2020, koroonaajal, olid rasked ajad, võtsime laenu, tegime võlakirja. Kümme aastat hiljem, 2030, tuleb see võlakiri lunastada.

Ja nüüd mõelge valitsuses olemise rõõmude peale aastal 2019. Kujutage ette, et te olete aastas 2019 ja seal tagapool on praktiliselt ainult lühiajaline võlakiri ja tühjus, neid tagumisi poste ühtegi ei ole.

Kui nüüd selleni minna, siis tekib kohe küsimus, et aga mis tingimustel. Kes on see tark, kes ütleb, missugune on kümneaastase võlakirja intressimäär aastal 2034? Sellist inimest ei ole olemas.

Ma ei räägi isegi mitte ainult riigi riskireitingust, vaid sellest, et me praegu ootame suure hooga, millal euribor langeb, millal Euroopa Keskpank võtab otsuse intressimäärade langetamise kohta.

ei ole keeruline. Ma vedasin punase ringi ümber Lätile ja Leedule aastail 2014–2016. Meenutame, mis seis siis oli. Eesti maksis aastas 0,1% SKP‑st intressi oma laenude eest, võlgade eest, Läti ja Leedu pidid maksma 1,5% SKP‑st,

Nüüd me võime sinna punase ringi ümber vedada ja öelda, et see raha tuleb majandusest ära võtta ja [kasutada] selleks, et võlga teenindada.

See on küsimus lihtsalt sellest, et kui SKP nominaalselt kasvab 1 miljardi, siis maksutulu kasvab laias plaanis 300 millegagi miljonit, 350 miljonit parimal juhul. Kui meil on eelarve puudujääk näiteks järgmisel aastal 2 miljardit, siis on väga lihtne arvutada, kui mitu miljardit peab SKP kasvama, et seda vahet ära katta. Vastus on, et umbes 6,5 miljardit.

Ma arvan, et see jutt, et [ainuüksi] majanduskasv päästab ära, peaks ära lõppema, kui neid pilte vaadata. Aga räägitakse ikka. Ja ongi kokkuvõtte koht. Ega mul siin midagi uut ei ole. Riigirahanduses on vaja väga pikka vaadet.

ja neid otsuseid tuleb hakata tegema kohe, ma arvan. Ei saa venitada. Aga mul on üks konkreetne küsimus. Me oleme siin rääkinud meie ettevõtete ja majanduse konkurentsivõimest.

Inflatsioon oli tõusnud, maksulaekumised kasvasid, kulutused ei olnud veel kasvanud. Aga meie indekseerisime kõik oma kulud ilusti ära ja jagasime selle tulude kasvu ilusti kuludesse

on tõsi. Siin oli enne juttu energiast ja energiahindadest. Ma seda just põhjalikult uurisin poolaastate kaupa läbi viimase nelja aasta. Mul ei ole siin oma arvutit, ma ei saa teile seda pilti näidata, aga see on huvitav pilt,

tulnud alla. Poolas on kallim, Saksamaal on palju kallim. Tõsi on see, et Soomes ja Rootsis on odavam, ja see on olnud läbivalt õige, sellega ma olen nõus. Aga terves reas ülejäänud riikides ei ole enam niimoodi. Meil oli see nii 2022. aasta

Ma pean alustama isikliku ja avaliku vabandusega. Eelmise küsimuse ajal võis jääda mulje, nagu professor Varblane oleks pankade lisamaksustamise kuidagi ideena lauale tõstnud. See kindlasti niimoodi Eesti Panga Nõukogus

Kõigepealt, sellel pangamaksu teemal arutelu oli ja mul oli hoopis teine seisukoht, et mida oleks olnud mõistlik teha. Selle asemel et kutsuda pangajuhid kokku ja öelda, et võtke ruttu soodustingimustel intressid välja, välja, oleks tulnud neile öelda: "Teate, praegu on raske olukord, meil on vaja solidaarsust ja teie panustage nüüd niimoodi, et kuna te teenite ekstratulu,

Seal on ümarlaud ja ma pean sinna osalema minema. Tutvusin ka nende ideedega. Ma arvan, et põhimõtteliselt on see väga õige asi, kui me kaasame omaenda inimesed riigivõla rahastamisse.

võlakriisis püsima. Aga miks? Suur osa Itaalia riigi avalikust võlast on Itaalia residentide oma. Miks Jaapan elab siiamaani niimoodi, et avaliku sektori võlg on 200% SKP‑st?

peaks suure tõenäosusega jääma Eestisse ja tegema siin midagi kasulikku. Nii et minu vastus on selline, et see oleks hea idee, selle üle tuleb muidugi arutada ja see tuleb mingil hetkel

Mait Klaassen, palun! Aitäh, lugupeetud parlamendi spiiker! Hea professor! Ma tahaks väga loota, et väga paljud Eesti inimesed jälgivad seda otseülekannet televiisori kaudu,

See hakkab pihta niimoodi, et reitinguagentuurid tõmbavad Eesti reitingu alla. Intressimäärad lähevad kõrgemaks ja kõik see kaasrahastamine ja laenuvõtmine muutub kallimaks.

on kindlasti eksperdid oma alal, ei saa valitsusele nõu anda, nii nagu nad ütlesid oma ettekandes. Kas sa leiad, et valitsusel ikkagi võiks olla sõltumatu ekspertnõukogu, kes ühel poolt annab valitsusele nõu, aga

teha. Kõige lihtsam vastus on see, et on kaks asja, üks on nõu andmine ja teine on nõu kuulamine. Mõlemad peavad olema. Kui mõlemad on olemas, siis asi töötab, ja kui ei ole, siis ei tööta. Ega ma muud ei oskagi vastata. On palju erinevaid variante, kuidas nõu anda, aga nõu andmise juures on see häda, et need, kes nõu annavad,

Anti Allas, palun! Aitäh, hea esimees! Väga austatud ettekandja! Minu arvates on lisaks tavalisele, rahalisele võlale olemas ka sotsiaal-majanduslik võlg, mis õige pea, muidugi aastate pikku, konverteerub rahaliseks võlaks ühiskonnas ja riigis. Mis on need valdkonnad, kus meil esineb see sotsiaal-majanduslik võlg ja kus me riigina hakkame tulevikus võib-olla näiliselt madalama maksukoormuse tõttu kahju kannatama? Aitäh,

Siin on see probleem, mille me oleme endale ise loonud, mida see joonis seal ka näitas. Tegelikult tuleb vaadata majandust üle majandustsüklite.On

milline on hea aasta, millal eelarve on ülejäägis. Vastust ei tulnud. Meil puudub hea aasta. Kui meil ei ole head aastat, vaat siis ei saa ka pahadel aastatel [majandust]

Aga meil ei ole seda võimekust juba kümme aastat olnud. Juba 2016 hakkas see miinus pihta ja see jätkub ja jätkub.

Milles on meie probleem? Probleem on selles, et erasektori teadus‑ ja arendusinvesteeringute tase on olnud madal. Mis siis tuleb teha selle avaliku sektori TA‑rahaga? Tuleb teha nii palju kui võimalik selleks, et erasektori [osa] läheks üles. See on loogiline käik. Mida see praktikas tähendab? See tähendab seda laadi meetmeid, nagu näiteks MKM‑is olev terve programm, rakendusuuringute programm, mida Madis Raukas juhatab ja väga hästi juhatab, ma julgen siit ka kiita, ta teeb väga head tööd. Nemad on teinud kas viis või kuus vooru Eesti ettevõtetele, et need oma uusi arendusideid, mis on tõesti teaduspõhised, turule tooksid. Nad saavad ühelt poolt toetust sellest meetmest, teiselt poolt peavad ise raha panema ja siis püütakse otsida veel kolmandat partnerit juurde. seda on meil palju rohkem vaja. Ainuüksi kaeblemisest selle üle, et meie ettevõtetel on vähe TA‑tegevusi, ei lähe mitte midagi paremaks. Me võime iga aasta tulla ja siin samamoodi kurta.

mis seisus me oleme, miks me sellises seisus oleme ja milline perspektiiv võib meid ees oodata. Sai samuti selgeks meile, ja ma arvan, et kogu Eesti rahvale, et kahel korral viimase viie aasta jooksul on tehtud väga valesid majanduslikke otsuseid, seda erinevatel põhjustel. Aastal 2019 – me teame, kes siis võimul olid

Aga see küsimus on keeruline. Seda me võime pärast veel edasi arutada. Aitäh, professor Varblane, mõtlemapaneva ettekande ja põhjalike vastuste eest! Järgnevalt, head kolleegid, avan ma läbirääkimised. Sõnavõttudega võivad esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Arutelu algataja on teinud ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Ma palun Riigikogu kõnetooli

Aitäh, lugupeetav rahvaesindus! Tänu ekspertidele aususe ja avameelsuse eest! Ma poleks neutraalsetelt ekspertidelt nii valusat kriitikat tänase valitsuse suunal isegi oodanud. suunal isegi oodanud. Üks ekspertidest tõi välja, et eelarvereegleid ei tohi lõdvendada. Mis juhtus eelmise aasta sügisel? Tõepoolest, valitsuse ettepanekul siinsamas parlamendisaalis eelarvereegleid põhimõtteliselt lõdvendati. Teine küsimus osundas sellele, et meie riigireiting on langenud ja üks element selles riigireitingu arvestuses on ka valitsuse majanduspoliitika prognoositavus, mis paraku, nagu me näeme konjunktuuriinstituudi hinnangutest ja ka Eesti ettevõtlusekspertide ja ettevõtjate hinnangutest, ei vasta

inimeste toimetulekut ning ei halvenda, vaid soodustavad majanduse konkurentsivõimet. Paraku seda otsustusvõimet, otsustusküpsust ei ole. Eelkõneleja minu küsimusele vastates kutsus ühte ühte parteid üles solidaarsusele ühiskonnaga selle sõna intellektuaalses tähenduses, mitte poliitilise loosungi tähenduses. Isamaa Erakond on esitanud parlamendi menetlusse ettepaneku, et Reformierakonna maksuküüru [kaotamise ettepanek] lükata vähemasti ei ole meile praegu jõukohane. Hakata refinantseeritud laenudest katma jooksvat tulupuudujääki, mille tekitab see Reformierakonna [ettepanek], on rahandusalaselt täiesti vastutustundetu. Pole ime, et selle peale lahkus eelmine rahandusminister siit saalist.

valitsuskoalitsioon pidulikult kui majandus‑ ja rahanduspoliitilist [kõrg]pilotaaži ja suurt tulemust. See oli kõige kehvem lahendus oma mõjudelt, on aus ja relevantne hinnang, mida te ekspertidelt siin saalis täna kuulsite.

Eesti ühiskond, Eesti ettevõtjad on täielikus teadmatuses, milline on riigi lähemate aastate rahanduspoliitiline väljavaade. Eelmise aasta sügisel kinnitatud riigi eelarvestrateegia on osutunud täiesti kõlbmatuks dokumendiks. Seal on kümnete ridade kaupa kümnete ridade kaupa sees kirjeid, mis – seda teavad selle dokumendi autorid või selle eest vastutajad suurepäraselt – ei vasta tegelikkusele. Kes juhib meie riiki, kes juhib meie riigi rahanduspoliitikat, tekib küsimus. Kas juhitakse? Valitsuskoalitsiooni poliitikud kõnelevad, et me lükkame kõik otsused edasi ja ootame, et ehk peaminister läheb ära,

Ma arvan, et see on täiesti ebaküps käsitlus vastutustundest ka pikaajalises rahanduspoliitilises vaates. Esimene samm, mis praktikas tuleks teha, et riigirahanduse olukorda korrastada:

ja mõistlik hoiduda, aga samas kulutustega, mida oleks mõistlik teha rahast, mis on meie käsutuses ja mis on eelarves ette nähtud, ei saada hakkama. Ma osundan siin konkreetselt Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditele.

Pool aega on läinud ja 4,1%! Eile luges avalikkus selle kohta, et selleks aastaks on ette nähtud 160 miljonit eurot korterelamute renoveerimise programmiks. See on ülimalt ratsionaalse kulutõhususega programm, mis aitab luua töökohti ja elavdada ehitussektorit ning aitab inimestel energiakulusid kokku hoida. See oleks plaanide järgi pidanud avanema selle aasta alul. Aga me oleme jõudnud juba suvesse ja vastused, millal see programm rakendub, Nii et probleem on pikaajalise vaate formuleerimise suutmatuses, aga selles kontekstis ka puuduvas suutlikkuses teha lühiajalises vaates ratsionaalseid otsuseid.

juhtimine on meid saatmas. See peegeldub reaalselt nendes indikaatorites, mis näitavad, et meie regioonis on meie valitsuse majanduspoliitika usaldusväärsus madalaim. See on muutunud Eesti riigi riskiks. Sellega ei saa leppida. Mehed ja naised, kes te vastutate Eesti riigi juhtimise eest nii parlamendis kui ka valitsuses, selle tänase arutelu sõnum oli see: võtke ennast kätte! Aitäh!

Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed!

Jaa, tundub, et me oleme jõudnud ühele konsensusele, ja see konsensus on see, et Eesti vajab pikka plaani majanduses ja riigirahanduses, selleks et 200‑aastane Eesti oleks oluliselt tugevam ja toimiks palju jätkusuutlikumatel alustel.

mida riigi võlakoormus tegelikkuses mõjutab. See ei mõjuta mitte ainult avalikku sektorit, vaid see mõjutab päris palju ka kõikide teiste majanduse osaliste jaoks kapitali kättesaadavust. Meie arutelu täna keskendus küll sellele, kuidas riigina mitte võlgu elada, aga samal ajal, kui me ei ela riigina võlgu, peaks olema ettevõtetel võimalus ikkagi laenata, selleks et investeerida, selleks et majandus saaks areneda.

et kui ta maksab lihtsalt intressi, siis mitte mingisugust kasu ta sellest intressimaksest ei saa, kui see läheb püsikulude teenindamiseks.Me rääkisime ka sellest, et kõik kulud ei ole saatanast. Kui me räägime riigi tulude kasvatamisest, siis oleks mõistlik vaadata, millised on need kuluread

paneb 1 euro sisse sellisel juhul, kui erasektor panustab omalt poolt 2 eurot või mis iganes see suurusjärk võiks olla, aga see peaks olema stimuleeriv suurusjärk.

vähendada ning annab majandusse ja ehitussektorile raha tehnoloogiate arendamiseks. Ja on veel üks investeeringute tüüp, mida kindlasti ei tasuks kõrvale jätta. See puudutab taristut, mis võib-olla ei ole selline,

terendab meile pikaajaline majanduskasv tasemel 4,5%, mis majanduspirukat või riigipirukat väga suureks kasvatada ei luba. Mida selle kohta öelda? See ei ole kindlasti Eestile vääriline ambitsioon. Lihtsalt ei ole! Ambitsioon peab olema suurem. Mulle tundub, et ka ettevõtjad on täiesti nõus, et kui soovitakse jõuda

mõistlik siht, mille saavutamiseks tuleb planeeritud sammud kindlasti ellu viia.

tegema pika plaani otsuseid. Me peame neid tegema investeeringute kohta, me oleme neid tegemas energeetika kohta ja kindlasti me peame neid tegema riigirahanduse vaates. Aitäh teile!

Suur tänu selle võimaluse eest! Ma vaatan, et koalitsiooni poole pealt siin väga palju huvilisi ei ole. Opositsioon ilmselt ka vaatab meid televiisorist. Aga tänane arutelu oli väga põnev. Selles mõttes peab au andma Reformierakonnale. See, et Reformierakond on aru saanud, et midagi justkui läheb valesti, on igati hea alus edaspidisteks arenguteks. Iga

elas selle üle vahetult enne valimisi, kui ta ütles, et riigieelarvega on kõik korras ja ta võib mürki võtta, et raha on piisavalt.

ja siis tekkis viha. See on teine, läbielamise etapp. Süüdi olid kõik. Kõik olid süüdi: Keskerakond oli süüdi, EKRE, Isamaa,

ütles, et vihast ei ole kasu. Kui on ikkagi kolm aastat mööda läinud, siis võiks ju mõelda, et äkki sa ise tegid midagi valesti, mitte sinu eelkäijad. Kui sa ei oska riiki juhtida, siis võiks nagu kõrvale astuda.

sünnivad need süüdistused eelkäijate suhtes, siis see on üsna arusaamatu protsess. Koroonakriisist väljusime Euroopa Liidu esikolmikus.

ja siis on oodata, et lõpuks nii Reformierakond kui ka väiksed koalitsioonipartnerid saavad aru, et

Igor tuli siia pulti ja ütles, et peab tegema pika plaani. Tõepoolest, viimane aeg. Aasta ja kolm kuud on Eesti 200 mõelnud, et pikk plaan on tore asi. Nüüd tuli ta välja ja ütles, et seda peab tegema. Läheb veel paar aastat ja ilmselt hakkabki keegi seda tegema, siis on õnneks valimised ja loodetavasti sellest pikast plaanist kasu ei ole. Aga tõsi ta on, kohe, kui parlament tervikuna saab aru, et tänane riiklik majanduspoliitika ei ole jätkusuutlik … Ma võtaksin veel kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh! … siis hakkavad tulema mõistlikud otsused. Nagu täna siin puldis on juba öeldud, need mõistlikud otsused ei ole sellised, et sa võtad raha vaeste käest ja üritad kärpida lihtsalt mingisugusel Exceli baasil mingisuguse protsendi igas valitsussektoris. Mõistlikud otsused on need, kui sa võtad raha sealt, kus raha

oleks võinud eelarvesse saada juba eelmisel aastal. Sellisel juhul oleks meil lootust, et me pääseme sellest viimasest kohast kõrgemale.

lihtsalt istume ja vaatame, kuidas see meie õuele saabub. Seda ei tule. Valitsuse ülesanne, koalitsiooni ülesanne on teha võib-olla ebapopulaarseid, aga mõistlikke otsuseid. Lihtsalt ootamisega majandust kasvama ei pane. Mõeldes pikast plaanist: seda pikka plaani ei tule. Kui tänane koalitsioon ei suuda lähima aasta jooksul teha ühtegi mõistlikku otsust, siis ootab meid ka järgmine aasta koht Euroopa Liidu majanduse edetabeli viimasel real. Ja see on väga kurb. Aga veel kord: väga positiivne on see, et Reformierakond on jõudnud niikaugele, et nad saavad vähemalt probleemi olemusest aru. Varsti tulevad loodetavasti ka lahendused. Aitäh!

Ma võtan lisaaega. Lisaaeg kolm minutit. Head kuulajad! Hea Eesti avalikkus! Ma ei saa teisiti ja alustan võrdlustega, sest me ei jälgi komakohti, vaid me jälgime väga tähelepanuväärseid numbreid. Tuletan meelde, et otsused, mis tehti Jüri Ratase valitsuse ajal majanduse elavdamiseks, maksude langetamiseks ja majanduse stimuleerimiseks,

Aga mis juhtus edasi? Kallase valitsuse sümboliks on saanud kõige kallinemine ning Euroopa kõige sügavam majanduslangus, ka ekspordi dramaatiline allakäik. Eksport, mille üle me nii uhked olime: 20% langust. Rohepöörde esimesteks viljadeks olid seninägematud energiahinnad, mis ruineerisid ka meie eksporti.Paraku tahavad kroonuanalüütikud seda maha vaikida. Eesti Pank üha imestab, et tema prognoosid lähevad aia taha. "Ennustasime ju majanduskasvu, aga ei midagi!" Mina ei imesta, sest rohepööret tõlgendavad nad valitsuse kiiluvees meie suure võimalusena.Pilvepiiril räägitakse, kui kohutav on see, et Eesti toodab ise oma elektrit. Mind paneb imestama ka väga tasakaaluka akadeemiku Urmas Varblase muretus elektri hinna tõusu teemal põhjendusega, et mujal olevat ju veel kallim. Head professorid ja analüütikud, ärgake üles ja hakake rääkima sellest, kuidas Kaja Kallase kõrgelt reklaamitud rohepööre, mida ta nimetab ta nimetab sama pöördeliseks otsuseks kui 18. sajandi tööstusrevolutsioon, on tegelikult majanduse, nii Eesti kui ka Euroopa majanduse lihtlabane lammutamine, paraku nõukoguliku matriitsi järgi, liikudes moodsasse käsumajandusse, moodsasse plaanimajandusse.Jah, see pööre on pöördeline, aga hoopis selles mõttes, et majanduslik võimsus, mis on kolme sajandiga üles ehitatud, lammutatakse kõigi silme all laiali. Saksa võimas tööstusvedur on aurust tühjaks saamas. Toimub lääneriikide deindustrialiseerimine, mitte mingi kolmas tööstusrevolutsioon. Ja härrad akadeemikud vaikivad, te räägite ainult püksirihma pingutamisest. Kas te ei näe, et plaanimajandus ja Nõukogude trikid on jälle tagasi toodud? Mina soovitan kuulata Arvi Hamburgi, teaduste akadeemia energeetikanõukogu esimeest, kes on hoiatanud praeguse energiasüsteemi lammutamise eest.

tema juttu võiks tõlkida nii, et järgige uut plaanimajandust, järgige repressiivset energeetikat, muidu teid lihtsalt hävitatakse.See häving on näha meie ekspordi languses.

Meie Ruhr lammutatakse kõigi silme all laiali ja siis visatakse sinna 300 miljonit nõndanimetatud õiglase ülemineku fondi poolt. See on erakordselt ebaõiglane üleminek. Kunda tsemenditehas, juba tsaariajast Eesti tööstuse lipulaev, paneb uksed kinni. Millega te maju hakkate ehitama? Kas selle CO2‑ga, mida siin hoones rohkelt eritatakse? Elektri hinnast rohkem kui pool on CO2-kvoot, mis on tegelikult maks. Euroopa Liit ei tohi liikmesriikide maksuõigusesse sekkuda. Aga näete, kehtestab supermaksu! Ja meie teadlased on rahul: "Peabki nii tegema, supermaks!" mütoloogilise inimtekkelise kliima soojenemise eest, mis mõjutab meie kõiki sõidukeid, lennukeid, laevu – kogu elu. Aga põhiseaduse kaitsjaid sellise supermaksu eest on Eestis vähe. Ainult rahvuskonservatiivid ütlevad, et Eesti Vabariigilt ei tohi rohkem võimu käest ära võtta. Ratase valitsuse ajal andis maksupoliitika kiire tulemuse. Kaja Kallase valitsus võiks tuletada meelde, mida Reformierakond rääkis 2000‑ndate alguses. Õppige iseenda käest, meie tuletame teile seda meelde. Alla toodi alkoholiaktsiis, diisli‑, gaasi‑ ja elektriaktsiis. Tagajärg: Euroopa suurim hindade langus. Ettevõtetele tekkis koroonaolukorras hingamisruumi, piirikaubandus lõppes. Aga see edu mängiti välkkiirelt maha oma ideoloogilise mütoloogia tõttu.

Vanasti ikkagi leidsime, et majanduskasv täidab eelarvet, praegu on ainult püksirihma pingutamine. Kreekaga hirmutamine, kelle võlakoormus on 180% SKP‑st, ei ole adekvaatne, küll aga mõistan ma seda, kui Urmas Varblane võrdleb võrreldavaga, Skandinaaviaga. See on põhjendatud. Annely Akkermann, te mainisite, et on kolmas võimalus kasvatada majandust. No kasvatame siis! Aga ma ei taha kuulda, et meie suur tulevik on lõputu püksirihma pingutamine ja siis kolme-nelja aasta või viisaastaku pärast läheb läheb elu paremaks. Küll peame me mõtlema oma kaitsetööstuse arengule. Küll peame me mõtlema riigikaitsele. Selleks ju hoitaksegi laenukoormust mõistlikul tasemel, et kriiside korral oleks meil puhvreid. Meie riigikaitse arenguks tuleks laenu võtta, aga eriti arendada … Teie aeg! … riigikaitsetööstust,

Lugupeetud saalis olijad, kolleegid, esinejad! Suur tänu sisuka teemaarenduse eest! Meid siin saalis oli natuke napilt,

Peale seda, kui siin kolm defitsiidimeistrit eelnevatest aastatest on kenitlenud, ennast õigustanud ja teisi süüdistanud ning teinud ettepaneku rumalustega veel edasi minna, tuletan ma meelde ühte tarkust: tark õpib teiste vigadest, loll ei õpi ka enda omadest. Eesti võiks olla tark. Me oleme jõudnud võlakeerise äärele, me ei ole veel seal sees, aga see keeris tõmbab meid päris korralikult. Me võime otsida süüdlasi, kuid mõistlikum oleks leida tee sellest olukorrast välja. Kui tulekahju on käes, siis me ju ei otsi süüdlasi, vaid kustutame kõigepealt tulekahju ära. Me kuulsime täna sellest, mis on võlaga seotud ohud, mis on laenudega seotud ohud, mis on positiivsed küljed, mis on negatiivsed küljed, millal on mõistlik laenata ja millal mitte. Me kuulsime sellest, millised on võlakeerise [avalduvad] kogu riigile: majanduslik ebakindlus, intressimäärad, keerulisemaks minev laenamisvõimalus, mis võib lõpuks kaduda. Väljumine sellest [keerisest] on väga valus ja seda valusam, mida hiljem me selle ette võtame.

Meil ei tasu olla albid ja arvata, et Eesti on selle vastu immuunne. Ma olin rahandusminister, kui Kreeka hakkas oma asjadega maadlema. maadlema. Ülbet enesekindlust, et midagi ei juhtu, jätkus neil tegelikult viimase hetkeni. Siis tuli kainenemine ja see oli valus. Nii et olgem targad ja ärme ise lähe sellele [teele]. Me peame oma riigi tulud ja kulud viima tasakaalu, vähemalt tasakaalu. Me ei pea seda tegema kohe täna. Meil on veel natuke aega ja natuke ruumi.

On hea, et lisaeelarve on tulemas, ma tõesti loodan, et ta jõuab siia. Minu arvates oleks olnud meeldivam, kui seal oleks olnud rohkem püsikulude kärbet, sest see oleks tähendanud tulevikus lihtsamaid võtteid. On rumal jutt, et nüüd on kärbe tehtud ja et järgmise aasta jaoks enam midagi teha vaja ei ole, ei kärbet, ei tulude suurendamist. See on lihtsalt ettekääne selleks, et mitte teha otsuseid, et olla laisk, et olla poliitiliselt vastutustundetu ja arg. Me peame vähendama kulusid ja suurendama tulusid, aga muutma ka seda, kuidas me oma vahendeid, maksutulusid kasutame, kuhu me neid kulutame. Me peame seadma piiri kulude kasvule. Kulude vähendamine ongi keeruline, kasvu piiri sättimine on natuke lihtsam. Mida me peame tegema? Kõik asjad on olulised: julgeolek, pensionid, haridus, teadus, kultuur, ettevõtlus. Aga tark inimene ongi see, kes oskab prioriteete seada. Selleks me siin Esimene küsimus on see, et milleta me hakkama ei saa, mis asjad on need, mis on absoluutselt vältimatud. Muide, sama küsimus on vaja esitada inimesel ka iseendale, kui ta oma eelarvet teeb. Ka nende inimestega, kes satuvad võlaraskustesse, on see asi, et esimesena vaadatakse üle, mis asjad on vältimatult vajalikud, ja mis on need, mida saab edasi lükata, mida ehk ei ole vaja, mida saab asendada. Me peame täpselt samamoodi tegema riigi tulude ja kuludega, mingeid asju asendama, mingeid asju teistmoodi tegema. On kohti, kuhu vahetevahel tuleb sellel üleminekuperioodil raha juurde panna, et tulevikus oleks odavam, aga seda ongi vaja teha, see ongi see vastutus. Me oleme olnud väga varmad kulutusi suurendama. Ma isegi ei tea, miks see on juhtunud. Võib-olla sellepärast, et me oleme unustanud ära selle diskussiooni, mida me pidasime üheksakümnendate alguses, kui Eesti sai iseseisvaks, kui me valisime selle tee, et eelarve peab olema tasakaalus, et me proovime hoida oma võlakoormust madalana, kui me rääkisime reservide vajalikkusest. On tulnud uued põlvkonnad. Kas selle tõttu on see kõik kadunud? Kas asi on selles, et me oleme liiga rikkaks saanud, ei viitsi enam mõelda, kust tuleb raha ja et raha saamine on pingutus? Või on see lihtsalt rumalus, minnalaskmismeeleolu, vastutustundetus, peapööritus eelnevast edust? Võib-olla kõik ja võib-olla veel midagi. Minu arvates ei ole veel hilja. Peale lisaeelarve loodetavasti Riigikokku jõudmist ja ladusat menetlust – ma tõesti loodan, et suurte sõnade tegijad ei hakka menetlust takistama ja tulevad kaasa kiire menetlusega, mis on hädavajalik tuleb kohe panna paika ka need sammud, mida tuleb teha järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal ja järgnevatel aastatel, et jõuda eelarvega tasakaalu, vähemalt tasakaalu. Mitte veel järgmisel aastal, aga mõne aasta pärast kindlasti. Permanentne puudujääk ei ole lahendus, sest see tähendab laenukasvu koos kaasnevate tagajärgedega, need tulevad lihtsalt hiljem. Me kuulsime täna mitmes ettekandes, mida see reaalselt tähendab. See tähendab koormust järeltulevatele põlvedele, see tähendab meile meie endi pensionieas raskemat elu. Nii et kui te ei suuda mõelda laiemalt riigile, mõelge endale. Aga ma tõesti loodan, et me siin saalis mõtleme rohkem Eestile. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Jaak Aabi. Ma saan aru, et soov on kõneleda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna

Head saalis viibijad! Ma loodan, et lisaks saalile jälgitakse meid ka mujalt. Kindlasti tunnustan rahanduskomisjoni, et see debatt täna toimub,

Ma natukene kirjeldan seda seisu. Siin on ka räägitud aastatest 2016–2019 ja nii edasi. Olin nendel aegadel valitsuses ja natuke mäletan neid debatte.

Haigekassa, praegune Tervisekassa, oli oma reservid praktiliselt ära söönud. Siin on räägitud, et olid meeletud reservid. Tegelikult enam ei olnud. Need reservid tekkisid küll kunagi headel aegadel, 2007, enamuses

Tuletan meelde, et 500 euro peale me tõstsime miinimumi, kuhu oli tiksunud 5 eurot juurde iga aasta. Nii et see oli selge poliitiline valik. Jah, sealt tekkis väike miinus, mitte väga suur. Aga kindlasti oleks pidanud tulupoolt ka veelgi täpsemalt vaatama. Ei ole saladus, et tookord nii Keskerakond kui ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond oleks pooldanud klassikalist astmelist tulumaksu,

Tegelikult oli nende tegevuste eesmärk seesama: teenuste kvaliteeti hoida või isegi parandada, kusjuures mitte panna juurde kulusid. Dubleerimise vähendamine, tugiteenuste koondamine, andmehalduse parandamine, andmete ristkasutamine – kogu aeg on samm-sammult edasi liigutud. Me ei saa öelda, et me oleme kõige mahajäänum riik Euroopas või maailmas. Me oleme päris palju saavutanud. Üks põhjus on see, et me oleme püüdnud teha efektiivsemaks seda riigihaldust, riigivalitsemist,

halvenemine tähendab kapitali kättesaadavuse piiramist ka ettevõtjatele, ka inimestele. Kõik läheb kallimaks. Me nägime, mis juhtus euriboriga, mis oli küll keskpankade initsieeritud, kuna inflatsioon oli kõrge, aga umbes sama asja me võime ette kujutada siis, kui me ei suuda eelarve defitsiidiga midagi ette võtta. Kindlasti, ma arvan, et need kolm märksõna on kokkuhoid … Palun kolm minutit lisaaega. Kolm minutuit lisaaega, palun! … riigi tulude suurendamine ehk maksubaas ja investeeringud. Üks halb asi, mis on juhtunud viimastel aastatel, on see, et seesama kontratsüklilisus on kadunud. Kriisi ajal me avastame, et meil raha ei ole. Ja kust me kõige lihtsamini lõigata saame? Investeeringutest, sest see nagu nii valusalt ühtegi valdkonda, ministeeriumi või asutust ei puuduta.

kohe. Seal on ära kaardistatud, miks konkurentsivõime on langenud, millised on need mõjutajad. Jah, need on globaalsed, on sõda, on erinevad põhjused, aga siiski on üht-teist, mida me riigina saame ära teha, kuidas me oma ettevõtjatega seda olukorda saame lahendada.

mis on väga kulukas, siis investeerivad nemad ettevõtlusesse ja tulevad ka välisinvestorid. Nemad tõid sellise äärmusliku näite, et kui riik on kaitstud,

Tõepoolest, tänan Andrei Korobeinikut, et saan oma seisukohti üle korrata. Ma ei rääkinud mitte lihtsalt sellest, et Eesti 200 ütleb, et pika plaani otsuseid on vaja teha, vaid me päriselt ka teeme selles valitsuses neid otsuseid. Kõik, mis puudutab riigirahandust, võlakoormuse vähendamist, kärbete tegemist, nulleelarvet – neid otsuseid juba praegu tehakse. Kõik, mis puudutab energeetikas taastuvenergiavõimsuste kasvatamist, taastuvenergiale soodustingimuste loomist – need otsused on juba tehtud ja siin läbi hääletatud. Mis puudutab tuumaenergia pikka plaani ja kauget plaani

Väga palju otsuseid on meil veel teha. Kui keegi hurjutab meid selle eest, et me liigselt pingutame püksirihma, siis tõepoolest, meie valitsuse väga suur erinevus 2019. aasta lõdva püksikummiga valitsusest ongi see, et toona paljudes küsimustes seda pikka vaadet ei olnud. Nüüd on see olemas. Suur on meie tänane arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimuse üle lõppenud. Arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta. Lõppenud on ka meie töönädal. Head kolleegid, kohtume Riigikogu täiskogus